Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Na

da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da su u sali prisutna 152 narodna poslanika i da imamo uslove za današnji

dnevnog reda, a to je izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije sa liste kandidata koji su podneli ovlašćeni predlagači.Podsećam vas, da je Zakonom o elektronskim medijima utvrđeno da svaki ovlašćeni predlagač kandidata za članove Saveta predlaže listu na kojoj se nalaze dva kandidata, a Narodna skupština bira jednog člana sa svake liste.Prelazimo na odlučivanje.Pristupamo

i zaštite dece.Kandidati za izbor jednog člana Saveta na Predlog udruženja, čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece su: Milan Antonijević i Snežana Stojanović Plavšić.Za člana Saveta izabran je kandidat koji dobije većinu glasova od svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog, da se za član Saveta izabere Milan Antonijević. Izvolite.Stavljam

poslanik.Stavljam na glasanje Predlog, da se za člana Saveta izabere Snežana Stojanović Plavšić.

niko, protiv – 15, uzdržano – dvoje, nisu glasala 156 poslanika.Konstatujem da Narodna skupština polazeći od broja dobijenih glasova nije izabrala nijednog od predloženih kandidata.Pristupamo kandidata.Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na Predlog udruženja izdavača elektronskih medija i udruženja novinara u Republici Srbiji. Kandidati su: Biljana Ratković Njegovan i Goran Peković.Stavljam

na glasanje predlog da se za člana Saveta izabere kandidat Goran Peković.Molim da ne remetite glasanje, nije običaj da se remeti glasanje nego posle objavljivanja rezultata.

135, protiv – 14, uzdržano – troje, nisu glasala 22 poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog udruženja izdavača elektronskih medija i udruženja novinara u Republici Srbiji izabrala kandidata Gorana Peković.Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na Predlog nadležnog odbora Skuptine AP Vojvodina. Kandidati su: Siniša Isakov i Đorđe Vozarević.Stavljam

poslanika.Molim sve poslanike za malo pažnje.Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog nadležnog odbora Skupštine AP Vojvodine kandidata Đorđa Vozarevića.Pošto smo završili glasanje i izabrali članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije sa liste kandidata koji su podneli ovlašćeni predlagači, dozvolite da im u vaše i u svoje ime čestitam na izboru i poželim uspeh u radu. Tako običaj je da se sada tapše, a ne pre glasanja, ali možemo i da menjamo običaj, nije problem.Druga tačka.Stavljam na glasanje Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 6. Zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železare Smederevo

poslaničku grupu Dosta je bilo, da ne remeti tok glasanja i da svoje emocije zadrži za posle.Molim

tumačenja.Prelazimo na tačku 3.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije, kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan, kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonice Ljig – Boljkovci, Boljkovci – Takovo i Takovo – Preljina, auto-put E-763 u Republici Srbiji, od 2. februara 2012. godine, u celini.Ne,

usvojila Predlog zakona.Zahvaljujem se. Danas smo završili rad. Nastavljamo u utorak u 10,00 po sledećoj tački dnevnog reda. Hvala